Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove EU. Pozivam predstavnika predlagatelja, državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje gospodinu Nikolu Mažara da nam obrazloži Konačni prijedlog zakona, izvolite. Poštovani podpredsjedniče HS-a, poštovane saborske zastupnice, uvaženi saborski zastupnici, kao što je rečeno, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Istaknuo bih da smo na 9-toj sjednici HS-a koja je održana 28. rujna u prvom čitanju raspravljali o Zakonu o stambenom zbrinjavali. Zahvalio bih se svim zastupnicima koji su tom prilikom sudjelovali u raspravi. Istaknuo bih, dakle, priliku da ponovim cilj donošenja ovoga Zakona, to je prije svega, uspostava učinkovitog, operativnog i efikasnog sustava mjere i aktivnosti koja će doprinijeti povratku, ostanku i naseljavanju stanovništva na ovim područjima koje su predmet ovoga Zakona obzirom na novo uređenje područja s razvojnim teškoćama sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH, Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima urediti će se stambeno zbrinjavanje na tim područjima. Ono što je bitno za istaknuti, osim stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima, nadležnost ostaje i na područjima od posebne državne skrbi, kako bi se nastavio kontinuitet i rad gospodarenja državnim nekretninama na tim područjima. Upravo iz ovoga razloga, djelokrug rada se povećava za 151 jedinicu lokalne samouprave odnosno Zakon će se provoditi na ukupno 336 jedinica lokalne samouprave ili 2/3 područja RH. U odnosu na dosadašnji Zakon, ističem povećanje novčanih naknada za korisnike programa darovanja građevnog materijala za izgradnju, dogradnju ili obnovu kuća. Povećanje opsega darovanja državnih nekretnina, smanjenje cijena najma za određene kategorije, povećanje, dakle, i opsega darovanja na područjima koja do sada to nije bilo omogućeno, te stambeno zbrinjavanje potrebitih i stručnih kadrova. Detaljnije uređenje postupka izvanrednoga stambenog zbrinjavanja. Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji, te skraćivanja rokova zabilježbe i mogućnosti kupoprodaje. Također cijeli postupak stambenoga zbrinjavanja je pojednostavljen, a u velikoj mjeri su i prava i obveze preciznije definirane za same korisnike, što će svakako doprinijeti i transparentnom, ali i brzom i učinkovitom stambenom zbrinjavanju. Između prvog i drugog čitanja Zakona, korigirani su određeni članci, napravljene određene izmjene, prije svega, prihvaćene su primjedbe Odbora za zakonodavstvo, te su…/Govornik se ne razumije/…tehnički dorađene odredbe nekoliko članaka, obrazložena je retroaktivnost odredaba čl. 51. i čl. Uvaženi su i određeni prijedlozi zastupnika i zastupnica HS-a prilikom prvoga čitanja, ali i sam predlagatelj je intervenirao u neke odredbe Zakona na način da ih je dopunio, brisao ili izmijenio. Također, usuglasile su se pojedine odredbe i uskladile sa propisima o građenju i prostornom uređenju. Konačni prijedlog zakona o stambenom zbrinjavanju je istaknuti da su potrebna sredstva za provedbu Zakona o stambenom zbrinjavanju osigurana u skladu s utvrđenim limitima razdjela 033 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sukladno smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.- 2021. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem, poštovanom državnom tajniku. Imamo repliku poštovana kolegica Dragana Jeckov, izvolite. Zahvaljujem podpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Mažar ja imam pitanje tiče se naravno rokova. Smatrate li da rok od 10 godina nakon kojeg kadrovi mogu otkupiti stambenu jedinicu kako je predviđeno ovim zakonskim prijedlogom nije predug, odnosno zar se svrha ne bi ostvarila i sa kraćim rokom 5 ili čak 3 godine? Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem, odgovor poštovani kolega Mažar. kolegice zastupnice Jeckov slažem se sa vama, moram istaknuti dakle da sa dosadašnjim zakonom nije niti postojala mogućnost da kadrovi otkupljuju stambene jedinice, odnosno oni su ih mogli koristiti samo dok im traje određena pozicija. Ovim zakonom omogućava se kupnja dakle i kadrovskih stanova i kao što ste i rekli 10 godina je samo uvjet prebivanja na područjima primjene zakona, a 5 godina je mogućnost stanovanja. Dakle, kadrovi će nakon 5 godina stanovanja moći podnijeti zahtjeve smatramo da je to jedan primjeren rok s obzirom kako bi samo, ne samo doveli kadrove nego da oni i borave na tim područjima odnosno da ne bi došlo do zloupotrebe da nakon godine, dvije ili tri se otkupe stanovi a onda da se ta područja napuste. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku na odgovoru, želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ, ne. Otvaram raspravu u ime Kluba zastupnika MOSTA nezavisnih lista, poštovana kolegica Sonja Čikotić, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče pred nama je Konačni prijedlog Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutom području. RH zasigurno treba novi Zakon o stambenom zbrinjavaju na potpomognutom području, potpomognuta područja ruralna su područja koja su pogođena visokom stopom iseljavanja što prema urbanijim sredinama što prema odnosno izvan granica naše RH. Ono što karakterizira potpomognuta područja jest niska gospodarska aktivnost, a ako pogledamo dobnu strukturu radi se mahom o građanima treće životne dobi. Nadalje, kad govorimo o potpomognutim područjima dostupni su nam podaci od prošle godine koji su se dogodili temeljem Zakona o subvencioniranju stambenih kredita i svega 1,25% zahtjeva dolazi sa područja prve i druge skupine indeksa razvijenosti. Isto tako situacija je poražavajuća i kod treće i četvrte skupine s kojega je došlo 6,37% zahtjeva znači za kreditom za rješavanje stambenih prilika. Potpomognuta područja su područja gdje ima manje djece, ako ima manje djece onda ima i drugih usluga manje odnosno nema dovoljno kvalitetne usluge ni prijevoza i ostalo. Podaci govore o broju zatvorenih škola, njih 6 u ovoj školskoj godini a u 117 škola nije upisan ni jedan novi učenik. S ovakvim stanjem nužne su mjere za gospodarski i demografski oporavak tih područja, nužno je osigurati mjere koje će mlade obitelji zadržati na tim područjima, a s tom svrhom predlažemo izmjenu članka 37. ko što smo predložili u prvom čitanju koja nije usvojena. Sami ste rekli da je cilj ovog zakona povratak, ostanak i demografski oporavak. Obzirom da za gospodarski oporavak je zapravo nužan treba osigurati ljude na području od posebne državne skrbi odnosno potpomognutim područjima, predlažemo da se ponovno razmotri u članku 37. postotak iznosa novčane potpore, za građevinski materijal te sa potrošenih 25% povisi na 80% vrijednosti građevinskog materijala, a isto smo predložili kao amandman. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Sonji Čikotić. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Davor Lončar, izvolite. Hvala podpredsjedniče sabora. Ovim Konačnim prijedlogom Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi uredile su se kategorije korisnika koje mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje. Prava i cilj ovog zakona je povratak, poticanje, opstanak stanovništva na …/nerazumljivo/… područjima, jer se …/nerazumljivo/… naglašavaju u članku 2. ovog konačnog zakona. Zaduženja za provedbu i postupak do konačnog rješenja spada u nadležnost Središnjeg državnog ureda koji mora utvrditi posebne uvjete za korisnike i njihova prava. Da bi fizička osoba ostvarila pravo na zbrinjavanje dužna je prijavu za stambeno zbrinjavanje podnijeti svoj zahtjev Državnom uredu na svom početku, na samom uz dodatne potrebnu dokumentaciju a sve radi dostave izvješća od strane državnih ureda po županijama, koji će temeljem izdanih rješenja predložiti listu onih korisnika koji mogu, imaju pravo ostvariti svoj status zbrinjavanja na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi. Nadalje, precizno se određivaju površine m2 kuće ili stana kao nositelji rješenja, kako nositelja rješenja tako i članova koji su evidentirani kroz rješenje o zbrinjavanju. Što se tiče najma stanova korisnik koji je potpisao ugovor ima isključivu zadaću poštivati obaveze iz samog ugovora u protivnom gubi pravo na najam i sve nastale štete mora snositi o svom trošku. Nadalje, kad je u pitanju darovanje i kupoprodaja stambenih jedinica precizirani su vremenski rokovi, prava na obnovu, prednost hrvatskih branitelja itd. gdje se ističe pod kojim načinom i uvjetom netko može sklopiti ugovor o najmu odnosno kupiti stan ili kuće. Uz ovo dvoje Središnji ured ima mogućnosti dodjele građevinskog materijala i građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju stambenih prostora u kome će također moći nezbrinuti korisnici za rješavanje stambenog zbrinjavanja. Što se tiče kadrova i izvanrednih situacija stambenog zbrinjavanja Državni središnji ured, može iznimno osigurati smještaj u slučajevima elementarnih nepogoda i drugo, ukoliko postoji poseban iskaz potreba za kadrovima također može jedinice lokalne uprave osigurati stambenu jedinicu i staviti na raspolaganje za korištenje osobama koje su potrebite za programe poslovne, druge aktivnosti od važnosti za rad jedinice lokalne samouprave i šire zajednice. Predviđenim mjerama iz ovog Zakona, isključiva namjera je poticanje naseljavanje na potpomognutim područjima, i područjima posebne državne skrbi, što može doprinjeti otvaranju novih radnih mjesta kroz gospodarske subjekte, konkurentnost, bolje uvjete i kvalitetu života, što će u konačnici dovesti do ravnomjernijeg razvoja svih krajeva Republike Hrvatske, i ono bitno, treba povećati demografsku obnovu. Zato da bi se ovo ostvarilo, svakako su potrebita veća novčana sredstva za zbrinjavanje značajnog broja obitelji koji će stvoriti učinkovit i operativan sustav za normalan život na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi. Sami učinci koji se očekuju primjenom ovoga Zakona trebali bi biti u što skorijem vremenu i polučiti zavidan rezultate kroz opstanak i povratak stanovništva. Na, nešto na što moram upozoriti, kako, gdje će se i kada, i kome moći podnijeti zahtjevi kad se državni ured spoje sa Županijama koje to do sada nisu bile u mogućnosti izraditi jer je to u nadležnosti, jer nadležnosti nisu dopuštale. Ja u tom vidim i tražim da se u Konačnom prijedlogu podnesu amandmani u kojem će se riješiti ovaj problem za sljedeće razdoblje. Klub HDZ će prihvatiti ovaj Konačni prijedlog Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Lončaru. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Damir Mateljan. Izvolite. Hvala gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo nakon globalnih tema, vraćamo se, vraćamo se suverenim nacionalnim temama, nakon priča o tisućama migranata, vraćamo se na temu koja Zakonu koja govori o potpomognutim područjima, dakle, Zakonu koji govori o praznom prostoru Like, praznom prostoru Banovine, Korduna, polupraznom prostoru Gorskog Kotara, polupraznim otocima, Zakona, odnosno Konačni prijedlog Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. U ime Kluba SDP-a u prvom sam čitanju, podržao, podržali smo dakle ovaj Prijedlog Zakona, stoga ćemo ga podržati i u drugom čitanju, i to iz vrlo jednostavnog razloga jer Zakon, da je ovaj Prijedlog Zakona korektan, da je dobar, nudi bolja, suvislija, pa i pravednija rješenja nego što je to bio slučaj u onom prethodnom Zakonu. Središnji ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, očito je pod, očito je od svog osnutka, više možda spletom okolnosti nego nekakve kontinuirane politike, ostao neokrnjen u svojim kapacitetima, te iz ovog Konačnog prijedloga Zakona, vidljivo da postoji kontinuitet u iznalaženju konkretnih konstruktivnih prijedloga vezanih uz problematiku stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima. Primjedbe koje bi se mogle odnosit na ovaj Zakon, su prije svega načelne i odnose se na ukupnu politiku regionalnog razvoja, odnosno politiku kojoj je ovaj Zakon samo dio, odnosno jedan od alata. U saborskoj su proceduri već, dakle, set Zakona koji se odnose na regionalnu politiku, to je dakle Zakon o brdsko planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima, Zakon o otocima, i smatram da bi bilo primjerenije da se ovi Zakoni raspravljaju zajedno jer tek tada bi zastupnici se mogli koncentrirati, odnosno fokusirati na jedno od najvažnijih pitanja ove zemlje, a to je koja je vizija regionalnog razvoja Hrvatske, koji su to alati, koja su to rješenja koja će nastojati smanjiti izuzetno velike regionalne razlike koje se iz godine u godinu, umjesto da se smanji, one se produbljuju. No Vlada je očito odlučila ići linijom manjeg otpora pa nam prvo nudi ove Zakonske prijedloga koji nisu sporni, ali su fokusirani tek na manji segment ukupne politike regionalnog razvoja, kao što je i ovaj Zakon, kao što je i razvoj, kao što je i Zakon o otocima, koji je također na raspravi, njegov Konačni prijedlog, ovaj ovaj tjedan, dakle bit će na raspravi u petak. Međutim kada o tome raspravljamo, dakle, bez Konačnog prijedloga Zakona o brdsko planinskim područjima, kada o tome raspravljamo bez Konačnog prijedloga o potpomognutim područjima, onda teško možemo dobiti potpuno sliku o viziji buduće politike regionalnog razvoja koju zastupa ova Vlada. Dakle, bilo bi još, jedanput bilo bi svrsishodnije, praktičnije, korisnije, da je ovaj Konačni prijedlog Zakona raspravljen zajedno sa ovim ostalim Zakonima koji se odnose na politiku, na ukupnu politiku regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Druga načelna primjedba koja bi se mogla nametnuti ovom zakonskom prijedlogu je, zapravo fokusiranost na rješavanje stambene problematike proizašle iz posljedica Domovinskog rata i, odnosno na područja koja su bila okupirana tijekom rata. Od rata je prošlo dovoljno vremena i taj bi problem stambenog rješavanja trebao biti za izbjeglice i povratnike već riješen, a fokus bi trebao biti na rješenjima koja će u sinergiji sa drugim mjerama na svim područjima od posebne državne skrbi, pa bez obzira na njihov položaj u tijeku Domovinskog rata poticati stvaranje radnih mjesta, konkurentnosti, održivosti, boljoj kvaliteti života, gospodarskom rastu, održivom razvoju. Jedan od ciljeva ovog Zakona je suradnja tijela središnje države sa jedinicama lokalne samouprave na potpomognutim područjima, kako bi ovaj Zakon bio efikasan alat u jačanju upravo lokalne održivosti i zaustavljanja demografskog pada na područjima od posebne državne državne skrbi. Vidljivo je da je Središnji ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje uspostavio dobru komunikaciju sa lokalnom vlašću, te bi, po meni, dakle, ta iskustva nastala tom komunikacijom, bilo od koristi i drugim institucijama središnje države, pa se stoga nadam da postoji određena horizontalna povezanost tih institucija kako bi se ta iskustva podijelila. I još na kraju još jednom ću ponoviti kako će Klub SDP-a dakle podržati konačni prijedlog ovoga zakona. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Mateljanu. Poštovana kolegica Vesna Pusić, nije nazočna. U ime Kluba zastupnika SDSS-a poštovana kolegica Dragana Jeckov. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, dame i gospodo saborske zastupnice i zastupnici. Dakle, evo prvi put nakon 20 godina ova materija dobiva formu zakona i predloženi Zakon o stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima predstavlja značajno pojednostavljenje i pravno poboljšanje u odnosu na ono što smo imali do sada. Mi zastupnici iz tog područja posebno smo zainteresirani za njegovo provođenje i pomno ćemo pratiti implementaciju istog. Prijedlogom novog Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima proširuje se teritorijalna nadležnost sa dosadašnjih 185 na ukupno 336 jedinica lokalne samouprave na kojima se omogućava stambeno zbrinjavanje prema povlaštenim uvjetima. U fokusu zakona i pratećih akata su posebne kategorije korisnika i socijalno najugroženije skupine stanovništva te stručni i obrazovni kadrovi. Zakonom se uvodi i stambeno zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja u cijelom području države kao i model izvanrednog stambenog zbrinjavanja u slučaju elementarnih nepogoda. Prijedlog zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima kojima je osnovni cilj poticanje povratka ostanka i naseljavanja stanovništva. U prvom čitanju su zastupnici uglavnom ocijenili pozitivno. Klub zastupnika SDSS-a je podržao zakonski prijedlog u prvom čitanju ali smo predložili i određene, nadamo se konstruktivne prijedloge. Tako je jedan od tih prijedloga bio inicijalni plan stambenog zbrinjavanja, dakle u svrhu lakšeg, bržeg i kvalitetnijeg rješavanja zahtjeva predložili smo već kod samog inicijalnog plana stambenog zbrinjavanja bude naznačeno koliko će stambenih jedinica ili paketa građevinskog materijala biti dodijeljeno pojedinim jedinicama lokalne samouprave kako bi korisnici koji žele podnijeti zahtjev za stambeno zbrinjavanje. Dakle, na neki način kako bismo ubrzali cijeli postupak i kako bismo se riješili administrativnih poteškoća. Nadalje, govorili smo i o o ograničenjima prodaje nekretnine koju je netko dobio stambenim zbrinjavanjem i kupio, prijedlog je da se ograničenje od 3 godine zabrane i prodaje briše, kako bi se zapravo već ako već mora postojati zabrana neka ona bude što kraća, odnosno u mom slučaju možda je i bespotrebna jer ako netko želi prodati on će to učiniti na ovaj ili onaj način a mi na neki način ljude ljude potičemo da krši zakon jer onaj tko je odlučio prodati taj će to napraviti pa makar i nakon 3 ili 5 godina. Dalje, pitanje otkazivanja ugovora o najmu zbog neprebivanja u stambenom objektu duže od 6 mjeseci. Ovaj problem smo istakli zbog mogućih zloupotreba, međutim na odboru smo dobili jedno logično objašnjenje da će se uzimati u obzir, dakle uzeti u obzir specifičnosti upravo potpomognutih područja sa svim svojim posebnostima koje kao takva i posjeduju. Dakle, u cilju definiranja i rješavanja ovog pitanja iznimno je važno u postupcima gdje se propisuje gubitak prava na stambeno zbrinjavanje činjenično utvrditi te argumentirano obrazložiti razloge pod kojima bi se otkazao ugovor o najmu i ovaj postupak sigurno da se ne smije provoditi arbitražno niti volontaristički na štetu korisnika. Što se tiče kadrovskih stanova koji su jako važni za svaku općinu i grad, predložili smo se da bi bilo dobro da se razmotri mogućnost da se konačna odluka o dodjeli kadrovskih stanova na neki način da na odlučivanje predstavničkom tijelu. I na kraju, nešto što je zaista, smatram vrlo konstruktivno jeste da postupak utvrđivanja prava, dakle da podnositelji prijave odnosno zahtjeva za stambeno zbrinjavanje koji treba da podnesu uvjerenje o prebivalištu ili boravištu zadnjih 15 godina zapravo da se uzme u obzir i mogućnost korištenja e-sustava. I na kraju, Klub zastupnika SDSS-a će podržati ovaj prijedlog zakona smatrajući ga zaista dobrim. Međutim, ono što je svakako najvažnije a što se odnosi na ovaj zakon to je osiguranje sredstava u proračunu u većem iznosu, ako je moguće u većem iznosu nego što je to bilo do sad. Inače ovaj dobar zakonski prijedlog će ostati mrtvo slovo na papiru. Zahvaljujem. Zahvaljujem poštovanoj kolegici. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Poštovanog kolege Mire Bulja nema. Poštovani kolega Domagoj Mikulić, izvolite. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo danas raspravljamo o zakonu koji je važan i bitan jednom značajnom broju naših sugrađana i s obzirom na ove kasne sate pokušati ću biti što kraći i što jasniji. Ovaj zakon po meni zaista stvara jednu pretpostavku poticanja povratka ostanka i naseljavanja stanovništva na potpomognutim područjima što se može realizirati isključivo kroz jedan učinkoviti operativan sustav mjera i aktivnosti koje zasigurno u budućnosti mogu doprinijeti i demografskom i gospodarskom razvoju potpomognutih područja. S obzirom na veliki nesrazmjer u razvijenosti pojedinih dijelova RH na veliki dio teritorija koji se nalazi u potpomognutom području i s obzirom da preko 90% općina i gradova iz moje županije nalazi se u tom području koje danas smatramo demografski, ekonomski i socijalno oslabljene, smatram da je vrlo važno i nužno da imamo jedan funkcionalni sustav koji za zadatak ima pomoć upravo tim socijalno najugroženijima u ovim područjima u kojima je to zaista i najpotrebnije. Drago mi je vidjeti kako ovaj zakon obuhvaća sve one potrebite, socijalno ugrožene ali i stručne i obrazovane kadrove u njihovom možda i najvećem životnom koraku a to je upravo stambeno zbrinjavanje i to kroz najam ili darovanje državnih kuća ili stanova kroz darovanje materijala ili građevinskog zemljišta za gradnju kuća upravo kroz stambeno zbrinjavanje koje je uz zaposlenje jedan od glavnih preduvjeta ostanka mladih, osoba mladih obitelji upravo u svojim gradovima i upravo u svojim općinama. Imali smo situacije da se i po 10 g. čekalo na rješavanje zahtjeva, imamo te primjere i danas u mojoj županiji te iako su vidljivi pomaci na bolje unazad zadnje 2 g., apeliram na vas državni tajniče, da zaista ove rokove ubrzamo maksimalno koliko je to moguće i ono što bi također htio istaknuti jest da nakon što izglasamo ovaj zakon, pristupite još snažnijem formiranju naših sugrađana o njihovom mogućnostima i da istima osigurate svu moguću pomoć prilikom prijavljivanja jer po broju prijavljenih, vidimo da je interes velik ako je broj potrebitih nažalost velik i na neki način svima nam je realizacija njih u interesu.

Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Ovim zakonom uređuje se kategorija korisnika koji mogu ostvariti pravo način stambenog zbrinjavanja te uvjeti za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje. Cilj ovog zakona je poticanje povratka ostanka, naseljavanje stanovništva na potpomognutim područjima. Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima reguliraju se teritorijalna nadležnost stambenog zbrinjavanja, modeli stambenog zbrinjavanja, uvjeti i postupak uređivanja prava na stambeno zbrinjavanje, postupak stjecanja vlasništva darovanjem i prodajom stambenih jedinica, gospodarenje, upravljanje nekretninama zbrinjavanje posebnih skupina stanovništva, provođenje operativnih programa strategije zaključka i odluka Vlade RH i međuresorna suradnja i suradnja sa jedinicama lokalne samouprave. Na 9. sjednici Hrvatskog sabora održane 28. rujna 2018. g. donesen je zaključak kojim se prihvaća prijedlog Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima u prvom čitanju i upućen je na drugo čitanje. Učinci koji se očekuju primjenom zakona su poticanje ostanka stanovništva na potpomognutim područjima što će pozitivno utjecati na demografsku .../Govornik se normativno uređenje i definiranje stambene politike i stambenog zbrinjavanja najugroženijih skupina na potpomognutim područjima i stambeno zbrinjavanje ciljnih skupina. Razlika između prijedloga koji je bio u prvom čitanju i konačnog prijedloga je u tome da je prihvaćeno 7 primjedbi Odbora za zakonodavstvo, dopunjeno je 40 članaka u odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju, nije prihvaćeno 11 primjedbi na članke prijedloga zakona od uvaženog zastupnika Darinka Dumbovića, još 6 primjedbi zastupnika HDZ-a, MOST-a i ostalih, također i 6 prijedloga. Meni je žao što, ja sam imao jedan prijedlog, što taj prijedlog nije usvojen a radi se o prijedlogu da se zahtjevi podnose u jedinicama lokalne uprave i samouprave, u gradovima i općinama i da onda općine preko svojih stambenih komisija u prvom stupnju rješavaju zahtjeve. Smatram da treba podržati Konačni prijedlog Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima jer potiče povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva i takvim poticanjem na potpomognutim područjima, pridonosi demografskom i gospodarskom razvoju tih područja. Hvala lijepo. Hvala uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. pred nama je Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutom području i kada znamo da potpomognuto područje obuhvaća 336 jedinica lokalne samouprave malti ne 60% odnosno 2/3 površine Hrvatske, shvatili bi da je ovaj zakon zapravo jedan od krucijalnih zakona za ostanak mladih ljudi, mladih obitelji i sprječavanju iseljavanja iz ruralnog područja Hrvatske odnosno 2/3 Hrvatske. Ali kad danas sagledamo malo evo danas, večeras sabornicu, kad vidimo koliko je broj prisutan saborskih zastupnika, koliko su klubovi aktivni, svima je puna usta usta mladih, ostanka mladih, ali u ovom zapravo raspravama, vidimo da nema neke velike aktivnosti. Možda zato što je zakon u kasni vrijeme ali s obzirom da smo imali malu stanku, ne znam od čega su se saborski zastupnici svi mogli umoriti. No u konačnici što donosi ovaj zakon? Ja zakon pozdravljam kao i novi Zakon o brdsko-planinskom području i novi Zakon o potpomognutom području a znate kako postoji ona stara izreka „Koliko para, toliko muzike“. Znači kad sumiramo ovaj zakon, mi govorimo da ćemo sa 100 milijuna kuna stambeno zbrinuti, potpomoći svim mladim obiteljima u 2/3 Hrvatske sa 100 milijuna kuna. Po novom Zakonu o brdsko-planinskom području bilo je 35 milijuna kuna, u novom Zakonu o potpomognutom području financijske mjere su predviđene na 85 milijuna kuna. Znači kad sumirate to, nije koliko, 200-tinjak milijuna kuna za 2/3 Hrvatske, 2/3 Hrvatske koja najviše iseljava jer za razliku od urbanih područja, na ruralnim područjima Hrvatske, potpomognutim područjima Hrvatske osim iseljavanja van granica, dolazi do procesa urbanizacije, procesa koji se malo govori u samoj Hrvatskoj, na našim prostorima, znači malti ne odlaze mahom stanovništvo i u veće sredine što Split, što Zagreb … što Rijeka, što…/Govornik se ne razumije/… Znači, dva puta smo ugroženi procesom iseljavanja. Unutar same naše RH procesom urbanizacije i procesom iseljavanja van granica. I sada pričamo da sa 100 milijuna kuna, kada znamo koliki nam je državni proračun, ćemo riješiti sve stambene probleme na potpomognutom području. A imamo neke druge državne procese, od restrukturiranja Uljanika, gdje se daju milijarde kuna državnog jamstva, gdje imamo razna druga, ovaj, egzibicije u državnom proračunu, gdje se vidimo da se nabavlja koje kakvo i koje zašto, mnogi elementi koji nisu opravdani, a svima je puna, kažem, usta u RH procesa iseljavanja, zaustavljanja, iseljavanja i onda nam dođe Zakon kojeg ću ja podržati jer svaki Zakon koji donosi nešto novo je pozitivno, ali ne možemo govoriti da ćemo spriječiti

Završna riječ u ime predlagatelja državni tajnik gospodin Nikola Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola** Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče HS-a, poštovane saborske zastupnice, saborski zastupnici, evo, ukratko, prije svega mi je drago i zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi i na prijedlozima. Ono što me veseli da mogu vidjeti, dakle, da su svi prepoznali bitnost ovoga Zakona i da na neki način su dali svoju podršku. Moram istaknuti da podržavam i slažem se sa saborskim zastupnicima što su rekli da financije su ono što je ključno i što je bitno. Ja želim istaknuti da upravo ova Vlada je prepoznala i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, te je u protekla dva proračuna povećala limit Ureda i to značajno za preko 40 milijuna kuna, a limit i za slijedeću godinu je također povećan. Moram istaknuti da 100 milijuna kuna odnosno malo više od 100 milijuna kuna za stambeno zbrinjavanje ne znači samo izgradnju, nego kroz to ide adaptacija i sanacija državnih stanova. Dakle, mi određene državne nekretnine koje dobijemo nazad s obzirom da li netko vrati ili premine idemo u sanaciju koje su negdje od 10 do 30.000,00 kn, dakle, sa malim sredstvima možemo puno državne imovine obnoviti i onda dati ljudima na useljenje. Moram istaknuti da upravo zbog povećanja proračuna slijedeće godine nas očekuje izgradnja više stambenih zgrada od Kneževih vinograda i Beloga Manastira, skroz do Knina, preko cijele RH. Ali ako uzmemo samo za usporedbu 2015.-te godine je bilo isporučeno 147 materijala građevinskoga za obnovu obiteljskih ili izgradnju obiteljskih kuća, a ovu godinu ćemo završiti blizu 400. Dakle, možemo vidjeti da je i povećanje u svim segmentima stambenog zbrinjavanja, ne samo u izgradnji, nego u isporuci građevinskog materijala, povećano za nekoliko stotina postotaka. Ono što je bitno za naglasiti, a vezano, evo i za stav Mosta odnosno zastupnice Čikotić vezano za povećanje naknade. Povećanje će se dogoditi sada. Dakle, do sada su mogli dobiti 10 ili 15.000,00 kn ako ugrade u roku, sada će to biti 25% neto vrijednosti građevinskog materijala odnosno ako je 160.000,00 kn to će biti 40.000,00 kn u gotovini. Međutim, naknada je samo jedan dio što obitelji dobivaju od RH. Kada ide isporuka građevinskog materijala RH odnosno Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na sebe preuzima i izgradnju odnosno građevinsku dozvolu, idejni projekat, priključak na struju i ovu gotovinu. Dakle, tu je niz određenih mjera koje će te obitelji dobiti. Također, osim svega ovoga, u novom Zakonu je stavljeno da i stanovi koji se nalaze u u prvoj kategoriji potpomognutim područja će plaćati 20% zaštićene najamnine koja iznosi 2,70 kn, što znači 0,54 kn po m2 ili preneseno za stan od 50 m2 mjesečna najamnina će iznositi 27,00 kn. Također za obiteljske kuće koje se nalaze na prvoj i drugoj kategoriji potpomognutih područja, mjesečna najamnina će iznositi 1,00 kn, a također i za sve obitelji koje se nalaze u državnim stanovima ili kućama, a rješenjem Centra za socijalnu skrb primaju zajamčenu minimalnu naknadu će ta najamnina iznositi 1,00 kn sve dok to traje. Dakle, postoji još određeni cijeli skup socijalnih mjera koje osim ove naknade, omogućavaju ljudima da dođu i da ostanu živjeti na tim područjima. Ono što mene osobno kao državnog tajnika veseli s jedne strane, dakle, povećanje svih aktivnosti Ureda u dvije i pol godine, ali i povećanje i Zahtjeva. Dakle, mi možemo vidjeti od grada Vukovara koji je ove godine imao 1018 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, pa i svih drugih jedinica lokalne samouprave da povećanje broja zahtjeva pokazuje ipak jednu želju, prije svega, mladih obitelji da žele ostati na tim područjima i da bez obzira na sve ove druge negativne aspekte koji se vide, postoji i dalje želja ljudi da ostanu na tim područjima, tako da evo, na nama je da i ovim novim Zakonom to njima omogućimo. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Poštovana kolegica Sonja Čikotić, izvolite. **Čikotić, Sonja (Nezavisni)** Poštovani državni tajniče, mene zanima jedna stvar, vezano za Stambeni fond koji je u vlasništvu države. Javljate li se na mjere energetske učinkovitosti, koliko ste vlastitih sredstava, državnih sredstava uložili u mjere energetske učinkovitosti objekata, te koliko ste povukli iz EU fondova? Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor državni tajnik Mažar, izvolite. Dakle, broj nekretnina koji ima Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje upravlja trenutno negdje oko 17 000. S obzirom da mi sukladno pozitivnim propisima RH nekretnine darujemo ili dajemo po povlaštenim uvjetima u kupoprodaju. Taj se broj na dnevnoj bazi mijenja. Ono što je bitno za istaknuti, svuda gdje je RH većinski vlasnik ili u više stambenih objektima gdje je manjinski, zajedno sa upraviteljima zgrada potpisujemo energetsku učinkovitost i mogu reći primjer da smo samo ove godine, 8 više stambenih zgrada u gradu Vukovaru napravili energetsku učinkovitost, dakle, povećanjem pričuve, gdje zajedno sa ostalim suvlasnicima zgrade ulazimo u obnovu i to je ono što ćemo nastaviti na području cijele RH, a također evo i zajedno sa Ministarstvom regionalnog razvoja EU fondova i Ministarstvo za zaštitu okoliša ćemo pokrenuti i nove aktivnosti vezano za upravo stvaranje preduvjeta energetske učinkovitosti na višim stambenim zgradama gdje RH nije većinski vlasnik. Zahvaljujem državnom tajniku na odgovor na repliku. S ovime smo iscrpili sve rasprave po ovoj točki dnevno reda. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem još jednom državnom tajniku Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje gospodinu Nikoli Mažaru i njegovim suradnicima, Brankici Alujević Grgas, glavnoj tajnici ureda i načelniku sektora u Središnjem državnom uredu gospodinu Marku Brajku na obrazloženjima prijedloga zakona. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege s ovim smo iscrpili sve točke dnevnog reda predviđene s današnjim danom, nastavljamo s radom sutra u 9,30 sa setom poreznih zakona, dakle 9 točki dnevnog reda. Laku noć i ugodan ostatak dana.